Virðulegur forseti. Efni þessarar ræðu er ekki eitthvað sem ég er að segja í fyrsta sinn en í þetta skipti að hafa forsendurnar gjörbreyst fyrir þessa ræðu. Það er með mjög þungu hjarta sem ég kem upp í pontu og ræði bakslagið í hinsegin baráttunni, en ég vænti þess að flestöll séu meðvituð um atburði síðustu vikna og í raun mánaða. Við erum að sigla inn í nýjan veruleika sem ég hef aldrei upplifað áður, en orðræðan sem hefur kviknað og upplýsingaóreiðan sem ríkir er nákvæmlega sama orðræðan og var á níunda og tíunda áratugnum. Orðræðan ein og sér er ótrúlega stór og sorgleg afturför. Þegar fánar eru skornir niður, það er gelt og hrækt á fólk í gleðigöngunni og nú síðast alvarleg líkamsárás sem allar líkur eru á að hafi verið hatursglæpur, þurfum við að líta í eigin barm og spyrja okkur hvers vegna við sem sitjum hér á Alþingi höfum ekki gripið til aðgerða hingað til. Í þessu samhengi er einnig nauðsynlegt að endurtaka sömu möntruna um tjáningarfrelsi en aðgerðir gegn haturstjáningu, sem getur t.d. verið í formi þessarar misvísandi orðræðu sem hefur verið að kynda undir hatur og ofbeldi gegn hinsegin fólki, er ekki aðför gegn tjáningarfrelsi fólks heldur er þetta réttlætanlegt inngrip í tjáningarfrelsi í því skyni að vernda réttindi annarra sem eiga undir högg að sækja. Hér ber að hafa í huga að við erum þegar með lög sem taka á hatursorðræðu og hatursglæpum en þeim er varla beitt í framkvæmd. Óheft tjáningarfrelsi hóps getur leitt til hefts tjáningarfrelsis viðkvæmra hópa. Þeir óttast að tjá sig og þannig vegur haturstjáning að tjáningarfrelsi þeirra. Þeir óttast að vera sýnilegir í samfélaginu og vegur haturstjáning þannig að athafnafrelsi þeirra. Ég gæti haldið áfram en ég ætla að enda á sömu nótum og ég gerði síðast þegar ég flutti ræðu um haturstjáningu og aðgerðaleysi æðstu ráðamanna Íslands. Það er okkar hlutverk að tryggja að það séu lög og aðgerðir til staðar sem virka í framkvæmd, sem ná utan um hatur og aðför gegn viðkvæmustu hópum samfélagsins.

Ekkert samráð hefur verið haft við bæjaryfirvöld vegna fjölda hælisleitenda, fjölda barna sem þurfa á skólavist að halda eða aðra þjónustu sem fylgir því að fá 120 nýbúa í bæinn. Suðurnesjabær annast það verkefni að veita fylgdarlausum börnum skjól og þjónustu og það eitt og sér er mikil áskorun fyrir innviði og þjónustu Suðurnesjabæjar, sérstaklega fyrir félagsþjónustu og barnavernd. Í bókun bæjarráðs Suðurnesjabæjar er lýst þungum áhyggjum af einhliða áformum Vinnumálastofnunar um að taka á leigu húsnæði í Garði til að hýsa stóran hóp af umsækjendum um alþjóðlega vernd. Bæjarráð lýsir einnig áhyggjum af því að innviðir sveitarfélagsins og sú þjónusta sem sveitarfélagið heldur úti fyrir íbúana muni ekki standa undir því að fá þann fjölda umsækjenda um alþjóðlega vernd til búsetu í sveitarfélaginu sem áform eru uppi um samkvæmt fyrirliggjandi upplýsingum. Bæjarráð bendir á að ríkið gæti þess að ganga ekki fram með þeim hætti að íþyngja innviðum og þjónustu sveitarfélagsins þannig að illa verði við ráðið og það leiði til lakari þjónustu við íbúa sveitarfélagsins. Virðulegi forseti. Sveitarfélagið kallar eftir því að hælisleitendur verði ekki til þess að íbúar búi við lakari þjónustu.

Virðulegi forseti. Árið 1987, þegar ég var 17 ára, sagði besti vinur minn mér að hann væri hommi og hann hefði alveg eins getað sagt mér að hann væri geimvera. Svo framandi fannst mér að einhver sem ég þekkti gæti verið hinsegin. Ég gætti leyndarmálsins hans eins og sjáaldurs augna minna, vissi sem var að hann myndi mæta erfiðleikum og fordómum, jafnvel vera laminn á skólaballi ef upp um hann kæmist. Mér verður alltaf hugsað til þessa þegar ég sé vagninn frá Hinsegin félagsmiðstöðinni í gleðigöngunni, hversu mikið hefur breyst, hvernig óvild breyttist í umburðarlyndi sem breyttist í viðurkenningu og loks í kærleika, sem við sjáum einmitt að verki í gleðigöngunni þegar tugþúsundir koma saman og fagna fjölbreytileikanum. Verkinu er samt hvergi nærri lokið og þetta er ekki bara barátta hinsegin fólks heldur okkar allra. Ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur hefur lagt mikla áherslu á réttindi hinsegin fólks sem sést til að mynda á löggjöf um kynrænt sjálfræði og jafna meðferð á vinnumarkaði og þingsályktun um aðgerðaáætlun í málefnum hinsegin fólks fyrir árin 2022–2025 sem var samþykkt á Alþingi í júní árið 2022. Öllum framförum fylgir bakslag og við finnum fyrir því, bæði á heimsvísu og hérlendis þar sem óvild, hatur og illkvittni gegn hinsegin fólki hefur færst í aukana. Í fyrrakvöld verður ekki betur séð en að hatrið hafi verið sýnt í verki. Ég tek undir með hv. þm. Lenyu Rún Taha Karim: Við verðum hér og alls staðar að taka skýra afstöðu gegn bakslaginu, gegn hatursorðræðu, því að dæmin sýna að hún getur verið fljót að snúast upp í enn verra og alvarlegra ofbeldi ef ekkert er að gert. Við verðum að þétta raðirnar enn frekar og sýna hinsegin fólkinu okkar hér og þar og alls staðar að við líðum ekki ofbeldi, hvorki í orði né á borðið. Ég vil ljúka máli mínu með því að vitna í eitt þjóðskáld 21. aldarinnar, með leyfi forseta: Út með hatrið. Inn með ástina.

notað þetta ræðupúlt í dag til þess að tala um það hræðilega bakslag sem hefur orðið í umræðu um hinsegin fólk hér á Íslandi. Ég ætla að fagna því sérstaklega að forsætisráðherra hafi stigið fram í gær og sé alveg skýr með það að hún ætlar að gera það sem hún getur í krafti síns embættis sem forsætisráðherra til að vekja athygli á hatursorðræðu og vinna gegn henni og ég vil brýna okkur þingmenn til að gera slíkt hið sama. Þetta er gjörsamlega óþolandi ástand sem við erum að sjá í þjóðfélaginu núna. Frú forseti. Ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur hefur lagt áherslu á jafnrétti og kvenfrelsi og eitt af skýrustu málunum þar sem við höfum séð eru breytingar á þungunarrofslöggjöfinni sem er framsækin

brýni þau og hvet þau til góðra verka þar. Frú forseti. Mig langar að nota þessar síðustu sekúndur vegna þess að við verðum að halda áfram að horfa á jafnréttismálin og stöðu kynjanna og ekki síst kvenna í samfélaginu. Það var hræðilegt að fá og sjá skýrslu Vörðu, rannsóknastofnunar vinnumarkaðarins, í gær sem sýnir ömurlega stöðu þeirra sem vinna við ræstingar, sem eru konur að mjög miklu leyti.

Frú forseti. Við lifum á tímum mikilla breytinga og stórra áskorana sem krefjast þess að við tileinkum okkur nýjar aðferðir og ný viðhorf þegar við tökumst á við þann breytta heim sem við lifum nú í. Þegar kemur að stjórnmálunum þurfum við að hætta hörfa í þær skotgrafir sem einkenna stjórnmál dagsins í dag, skotgrafir til þess að verja örfáa hagsmunaaðila, skotgrafir íhaldssemi til að verjast breyttu heimsmyndinni, skotgrafir til að fela slæm vinnubrögð og frændhygli. Já, við þurfum að losna undan þeirri pólaríseringu sem hefur átt sér stað í stjórnmálum um allan heim undanfarna áratugi. Við þurfum nýja kynslóð stjórnmálamanna sem ekki er bundin af hlekkjum fortíðarinnar og sligi áratuga spillingar, kynslóð sem er tilbúin að vinna saman að því að takast á við þær breytingar og áskoranir sem við stöndum frammi fyrir. Aðferðafræði síðustu aldar dugar ekki til að tækla vandamál nútímans. Það er nauðsynlegt að hugsa upp á nýtt hvernig við byggjum upp samfélag sem verndar á sama tíma umhverfið og styður við þá sem þurfa aðstoð án þess þó að setja fjötra sem draga úr frelsi og framtakssemi einstaklingsins. Við þurfum stjórnmál sem snúa að því að vinna saman að því að tækla hin fjölmörgu stóru vandamál sem við stöndum frammi fyrir. Þessi vandamál eru svo miklu stærri en hin pólitíska refskák sem háð er á Alþingi í dag. Þau eru af þeim skala að einungis með því að standa saman og vinna af heilindum hvert með öðru getur okkur tekist að standast þann storm sem næstu ár og áratugir munu bera með sér. Frú forseti. Þetta eru þau stjórnmál sem ég vil sjá. Hvað með ykkur öll? forseti. Það var hart tekist á um breytingar á útlendingalögunum í þessum sal á síðasta þingi og ekki að ástæðulausu, enda kaus meiri hlutinn hér að fara gegn öllum góðum ráðum þeirra sem gerst þekkja til í útlendingamálum. Afleiðingarnar hafa ekki látið á sér standa. Í gær boðaði félags- og vinnumarkaðsráðherra fulltrúa Sambands íslenskra sveitarfélaga á sinn fund til að tilkynna einhliða aðgerðir ráðherrans um breytingar á reglugerðum og samningum við Rauða krossinn. Ég verð að viðurkenna, frú forseti, að hér er verið að grípa til nýs stjórnunarstíls á Íslandi. Það eru „dírektíf“ gefin út og sveitarfélögum, sem á stundum eru mærð í þessum sal og eru talin sjálfstæð, er tilkynnt hvernig hlutirnir eigi að vera þegar ríkisstjórnin er komin í svo vond mál með afleiðingar ákvarðana sinna að hún þarf að senda hún þarf að senda afleiðingarnar annað. En það er auðvitað eins og allir hér vita fyrir neðan virðingu hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra að ganga fram með þessum hætti og tala með þeim hætti sem hann hefur gert hér undanfarna daga og vikur í þessu tiltekna máli. Tilgangur hins umdeilda 30 daga ákvæðis var ekki sá að senda fólk aftur til sveitarfélaganna. Það var það aldrei. Það átti að senda skilaboð út í heim um að hér væri fólk ekki velkomið og að halda einhverju öðru fram er ekkert annað en að slá ryki í augu fólks og kjósenda. Og kannski er kominn tími til þess, frú forseti, að Vinstri græn horfist í augu við prinsippleysi sitt í útlendingamálum og hvernig þau hafa gengið bak allra sinna loforða og þeirra grunngilda sem flokkurinn hefur hingað til sagst standa fyrir.

morgunlúr með dóttur minni og vaknaði upp við að það er 8% verðbólga í landinu og hún er á uppleið annan mánuðinn í röð. [Hlátur í þingsal.] 8% verðbólga og Sjálfstæðisflokkurinn er hláturskasti hérna í hliðarsölum. Það er ekkert á dagskrá hérna nema einhver þingmannamál sem allir hér inni vita að verða ekki að lögum, kemur ekkert frá ríkisstjórninni og það er bara hlegið og trallað, það er bara dinglumdangl og dútl. Mannréttindastofnun mun ekki laga verðbólguna. Hún er ágæt og hún hefði átt að koma fyrir löngu, en hvar eru aðgerðirnar og hvar er forystan? Á ekkert að sýna forystu hérna, bara kynna bókina sína í útlöndum? Fólkið í landinu er að spyrja sig: Hvar er ríkisstjórnin og hvar eru alvöruaðgerðir til að sporna gegn verðbólgu og verja fólkið í landinu gegn verðbólgu? Það hafa það ekki allir jafn gott og við hérna. Og hvenær kemur kjarapakkinn sem við í Samfylkingunni höfum kallað eftir aftur og aftur og aftur? Það er ekki nóg að segja bara aftur og aftur: Verðbólgan mun fara niður, það er hálfleikur, hohoho, verðbólgan mun fara niður og það er gaman hjá okkur. Það þarf að grípa til aðgerða og það þarf að sýna að okkur sé alvara í viðureigninni við verðbólgu. Nú er staðan þannig að verðbólguvæntingar eru á uppleið ef eitthvað er vegna þess að fólkið í landinu og fólkið sem rekur fyrirtækin hérna hefur enga trú á að þær aðgerðir sem þegar hefur verið ráðist í og hafa verið kynntar aftur og aftur, sömu aðgerðirnar á sömu glærusýningu á sömu blaðamannafundunum aftur og aftur, dugi og aftur, dugi til að sporna gegn verðbólgu, hvað þá heldur til að verja fólkið í landinu gagnvart henni. Hvar er forystan? Hvenær ætlar ríkisstjórnin að vakna?

Álagið á sveitarfélögin á suðvesturhorninu er mikið, samráðsleysi ríkir af hálfu hins opinbera við sveitarfélögin, húsnæði er á þrotum og viðhorf almennings orðið neikvætt. Kærunefnd útlendingamála ber ábyrgð á því ófremdarástandi sem upp er komið í flóttamannamálum á Íslandi. Nefndin er sjálfstæð í störfum sínum. Úrskurðir nefndarinnar eru endanlegir gagnvart stjórnvöldum. Hvorki ríkisstjórn né Alþingi segja nefndinni fyrir verkum og stjórnvöld geta ekki kært niðurstöðu hennar til dómstóla. Þetta er valdamikil sjö manna nefnd. Rekstur hennar kostar 273 milljónir á ári. Nefndin ákvað að allir þeir sem koma frá Venesúela skuli fá fjögurra ára vernd og þar með sömu réttindi og Íslendingar í velferðarkerfinu. Þetta vita þeir sem kaupa sér flugfar til Íslands frá Venesúela. Þetta er meginástæða þess að fjölmennasti hópurinn sem sækir um hæli á Íslandi er frá Venesúela. Á sama tíma veitir ekkert annað ríki á Norðurlöndum umsækjendum frá Venesúela fjögurra ára vernd og umsóknir eru fáar. Útlendingastofnun hefur undanfarið neitað umsækjendum frá Venesúela um vernd hér á landi. Málin bíða nú niðurstöðu kærunefndarinnar. Staðfesti nefndin niðurstöðuna mun straumurinn til landsins minnka verulega og staða þeirra sem fyrir eru í landinu breytast. Ekkert er hins vegar að frétta frá kærunefndinni. Hún er búin að vera að hugsa málin í sex mánuði. Þeir vinna greinilega á hraða snigilsins á þeim bænum. Á meðan heldur straumurinn til landsins frá Venesúela áfram með tilheyrandi álagi fyrir sveitarfélögin og kostnaði fyrir skattgreiðendur. Nefndin gæti stytt þennan tíma með því að lesa skýrslu norsku kærunefndarinnar um stöðu mála í Venesúela. Norðmenn sendu sendinefnd til Venesúela til að kynna sér aðstæður og niðurstaðan er skýr: Ekki er ástæða fyrir fjögurra ára vernd.

og gerir þá ekki að fyrsta flokks borgurum, ekki annars flokks, ekki þriðja flokks heldur hendir þeim beint í ruslflokkinn. Á sama tíma er hún að hampa þeim ríku stórlega, skatta- og styrkjalega, á kostnað þeirra sárafátæku.

Virðulegi forseti. Á dögunum sendi ég ríkisstjórninni bréf þar sem ég hvatti til þess að áhersla yrði lögð á að íslenskt regluverk yrði ekki meira íþyngjandi en nauðsynlegt væri við innleiðingu EES-gerða. Að við hættum að gullhúða eða blýhúða. Ég hafði ekki fyrr póstlagt bréfin en tilefni gafst til að brýna þetta fyrir hæstv. ráðherra hér í þingsal í umræðu um breytingu á lyfjalögum. Ég ræddi þessi mál í Bítinu á Bylgjunni í morgun. Mér heyrist að á meðan hv. þm. Jóhann Páll Jóhannsson var að leggja sig hafi ég verið vöknuð eldsnemma til að ræða við Bítið. Þar meðtók ég áskorun um að við stoppuðum ekki við það að rýna nýjar reglur heldur réðumst hér í að vinda ofan af löggjöf þar sem hefur verið gengið of langt við innleiðingu. Bítið á Bylgjunni er fyrir mér miklu meira þjóðin eða fólkið heldur en margir stjórnmálamenn sem segjast mjög gjarnan tala fyrir þann hóp, og reyndar var Morgunblaðið á sömu nótum í gær þar sem við þingmenn vorum hvattir til lagahreinsunar af þessu tilefni.

Það bíða örugglega fleiri en ég spenntir eftir niðurstöðunni en við vitum það auðvitað að allt of oft hefur verið gengið allt of langt við innleiðingu á EES-reglum. Ráðherrar og embættismenn hafa freistast til þess að bæta við hinu og þessu sem íþyngir íslensku atvinnulífi og skellt síðan skuldinni á ESB. Ég hef sannarlega fengið verri áskoranir en þessar og held að við ættum að taka hér höndum saman við lager- og lagahreinsanir. Frú forseti. Á Íslandi búa tvær þjóðir í dag; sú sem lifir í krónuhagkerfinu og sú sem gerir upp í evrum og dollurum. Heimilin og litlu fyrirtækin tilheyra krónunni. Evran er fyrir stóru fyrirtækin. Það er gott að stórfyrirtækin geti starfað í öruggara umhverfi og notið betri lánskjara en þetta öryggi á auðvitað að vera markmiðið fyrir þjóðina alla. Íslensk heimili eiga að geta notið sama öryggis og atvinnulífið og íslenskir bændur eiga að geta notið sömu lánskjara og íslenskur sjávarútvegur. Eftir 14 stýrivaxtahækkanir í röð nálgast Ísland rússneskt vaxtastig. Þessar vaxtahækkanir duga ekki til. Verðbólga er enn og aftur á uppleið. Tugþúsundir landsmanna finna fyrir þessum veruleika á matarkörfunni og á húsnæðislánunum sínum og það er pólitísk ákvörðun í þessu samhengi að halda sig við krónuna. Þau sem verja óbreytt ástand eiga þá að svara því hvers vegna þeim þykir réttlætanlegt að heimilin taki á sig kostnaðinn sem fylgir íslensku krónunni.

eru sérstaklega þungir fyrir ungt fólk og barnafjölskyldur, fólk sem er með tiltölulega nýleg lán á sama tíma og nauðsynleg útgjöld heimilis eru hlutfallslega mikil. Þetta er réttlætismál og þau sem halda því fram að íslenskur veruleiki sé einhvern veginn þannig að hann þoli ekki stöðugan gjaldmiðil þurfa þá að svara því hvað það er hjá frændum okkar í Færeyjum sem gerir að almenningur er í góðri sambúð við danska krónu sem er tengd við evru. Þar er mikill hagvöxtur, sjávarútvegur undirstöðuatvinnugrein, ferðaþjónusta vaxandi, íbúum hefur fjölgað umfram íbúðauppbyggingu; allt eins og á Íslandi en vaxtakjörin langtum betri.

Frú forseti. Ég vil nýta þetta tækifæri hér og ræða aðeins verkefnið Römpum upp Ísland og tengja það við það viðfangsefni sem við erum að kljást við í dag, þ.e. orkuskiptin.

hús, sérstaklega þar sem aðgengi fyrir fatlað fólk og aðra var ekki nægilega gott þannig að fatlaðir geti notið með vinum og vandamönnum. Þá kem ég að orkuskiptunum, vegna þess að mér varð hugsað til þess að nýlega sá ég á samfélagsmiðlum stórt fyrirtæki í íslensku samfélagi hreykja sér af því að það væri búið að setja upp rafhleðslustöðvar fyrir bíla og starfsmenn fyrirtækisins. Það er ekki af illum hug, ég held að það sé frekar hugsunarleysi, sem aðgengi að þessum rafhleðslustöðvum var ekki nægilega gott fyrir fatlað fólk. þetta er vont fyrir hjartað vegna þess að við megum aldrei fara á þann stað eftir nokkur ár að við þurfum sambærilegt verkefni í þessum málum við erum með í Römpum upp Ísland. Það gæti verið Römpum upp rafhleðslustöðvar. Við verðum að tryggja það og ég treysti á hæstv. ráðherra, umhverfisráðherra og innviðaráðherra, að þeir vinni saman að því að því að móta einhvers konar verklagsreglur um það hvernig skuli setja upp slíkar stöðvar og tryggja þannig aðgengi allra að slíkum stöðvum.

Virðulegi forseti. Ég hef áður kom hér upp og talað um að fólk á mínum aldri sé afar upptekið af því hverjar vaxtahækkanirnar eru og hvað það er ótrúlega dýrt að versla í matinn. Við ræðum stundum um þetta eins og það sé óhjákvæmilegt við það að búa á Íslandi, að það að búa hér sé ávísun á háa vexti og svimandi hátt matarverð. En svo er ekki. Í Færeyjum er þetta ekki staðreyndin. Þar búa um 50.000 manns, helsta atvinnugrein þeirra er sjávarútvegur og ferðaþjónusta fer vaxandi. Þar er mikill hagvöxtur og fólksfjölgun umfram íbúðauppbyggingu eins og á Íslandi. Samt eru vextir á húsnæðislánum þeirra um helmingi lægri en gengur og gerist hér. En hvernig geta þeir þetta? Hvernig geta færeyskir bankar boðið heimilunum upp á svona góð kjör? Færeyingar eru með danska krónu og því danska vexti. Danir eru með sína krónu tengda við evru og því spyr ég: Af hverju erum við ekki að nýta okkur þessar leiðir? Af hverju eru ekki allir þingmenn að ræða þá staðreynd að nágrannar okkar geta boðið heimilum landsins upp á miklu lægri vexti? Þjóðinni er sagt að það sé ekki á dagskrá að skipta um gjaldmiðil, að við þurfum fyrst að bregðast við stöðunni núna og sjá svo til. Við í Viðreisn segjum aftur á móti: Við þurfum að bregðast við stöðunni núna, leyfa þjóðinni á sama tíma að kjósa um áframhaldandi samningaviðræður við Evrópusambandið. Ef þjóðin segir svo já þá gætum við á endanum tekið upp evru og rússibanareið vaxta og verðbólgu væri þá ekki viðvarandi ástand hér. Það er nefnilega ekki þannig að þetta þurfi að vera svona, það er val að hafa þetta svona. Við getum búið svo um hnútana að hér verði þetta ástand ekki áfram viðvarandi. Það sem þarf að gera er að kjósa fólk til starfa hér sem hugsar fram í tímann og þorir að leyfa þjóðinni að ráða. Fyrir það stöndum við í Viðreisn.

Við erum fámenn þjóð, lítil þjóð. Við förum sannarlega stækkandi en erum enn þá pínulítil. Fólksfæð fylgja ákveðnar áskoranir; erfitt getur verið að manna lykilstöður og yfirbygging samfélagsins er dýr enda eru verkefnin í litlu samfélagi að jafnaði alveg jafn mörg og flókin og í stóru. Litlu samfélagi geta hins vegar líka fylgt kostir; boðleiðir eru stuttar, nokkuð auðvelt er að ná eyrum þorra þjóðarinnar og upplýsa hana með skjótum hætti, samnýting krafta til þess að sinna ólíkum verkefnum má nýta til þess að auka samfellu í þjónustu ríkisins. Fólksfæð þarf ekki að koma niður á fagmennsku. Það sem einna helst hefur komið mér á óvart eftir að ég hóf störf hér á þingi er hversu lítill metnaður ríkir til þess að gera vel, til þess að nýta reynslu annarra ríkja og fyrirmyndir nema þá með hangandi hendi, helmingurinn tíndur inn og restin kannski seinna, jafnvel þegar um er að ræða heildarmynd sem ekki er hægt að slíta í sundur. Nokkur nýleg dæmi um þetta hafa slegið mig sérstaklega: Auka á vopnaburð lögreglu og heimildir hennar til að fylgjast með almennum borgurum án þess að því fylgi eftirlitið sem tíðkast annars staðar. Flóttafólki er hent út á götuna án þess að fyrir hendi séu önnur úrræði eins og tíðkast annars staðar. Á Íslandi er ekkert, ég endurtek ekkert sem tryggir að lög sem samþykkt eru frá Alþingi standist stjórnarskrá eins og tíðkast annars staðar. Umbylta á ábyrgð heilbrigðisstarfsfólks vegna mistaka, sem ég tel vel, svo að það komi fram, án þess að fyrir hendi sé umboðsmaður sjúklinga eða sambærilegt aðhaldstæki eins og tíðkast annars staðar. Stundum finnst mér jafnvel eins og meiri hlutinn hér á þingi sé bara að gera eitthvað og raunar var því nú fleygt í umræðu um afar illa ígrunduð lög um útlendinga, sem samþykkt voru hér síðasta vor og sannast hefur að voru fullkomið klúður, að það þyrfti að gera eitthvað.

Frú forseti. Ólöglegur samningur Samkeppniseftirlitsins og matvælaráðuneytisins hefur verið tekinn upp í þinginu tvisvar þessa vikuna. Nú hefur bæst við í þetta furðuverk allt saman viðtal við Svein Agnarsson, formann stjórnar Samkeppniseftirlitsins, sem birtist í Morgunblaðinu síðastliðinn þriðjudag. Fyrir þá sem ekki hafa fylgst með málinu þá gengur þetta að einhverju marki út á það að reyna að leiða fram hvor aðilinn segir ósatt í málinu, hæstv. matvælaráðherra eða forstjóri Samkeppniseftirlitsins, varðandi það hver hafði frumkvæði að þessari vinnu.

engin ástæða til annars og í rauninni nauðsynlegt fyrir okkur hér í þinginu að reyna að leiða þetta mál í jörðu þannig að hið sannasta í málinu liggi fyrir. Maður hlýtur sömuleiðis að velta fyrir sér hvers vegna þetta leikrit er sett upp og reyna að teikna upp þá mynd að Samkeppniseftirlitið hafi haft frumkvæði að þessari úttekt og þessari rannsókn sem hefur nú fengið þá rassskellingu sem raunin er. er. Ég vil hvetja hæstv. forseta til þess að líta til með þessu atriði með þeim hætti að okkur gefist tækifæri til að leiða það fram hér í þinginu

Tvær tillögur um nefnd hafa komið fram. Önnur er tillaga forseta, Birgis Ármannssonar, um að málinu verði vísað til hv. atvinnuveganefndar.

Samkvæmt venju verður fyrst borin upp tillaga forseta um að málinu verði vísað til atvinnuveganefndar. Verði hún samþykkt kemur hin tillagan ekki til

Ég er nú búinn að sjá ýmislegt hérna á þingi en ég man ekki eftir því að hafa oft séð forseta gera ágreining við flutningsmann þingmannafrumvarps um það hvert málið eigi að fara. langar að rekja hér í örstuttu máli rökin fyrir því að þetta mál, mál um bann við hvalveiðum og vernd hvala, eigi heima hjá umhverfis- og samgöngunefnd. Í fyrsta lagi er þetta frumvarp að meginuppistöðu til breyting á villidýralögum. Umhverfis- og samgöngunefnd fjallar um þau lög. Við myndum ekkert segja ef fálkaveiðimenn myndu heimta að við færum að leyfa veiðar á fálkum, við myndum ekki fara með það mál til atvinnuveganefndar vegna þess að þarna eru menn að eltast við einhvern nýjan atvinnuveg. Nei,

Spurningin er einföld: Teljum við vernd hvala vera umhverfismál eða ætlum við að standa með einhverjum úreltum hugmyndum um hvalveiðar sem atvinnugreinar? Eru hvalveiðar umhverfismál eða efnahagsmál? Er verndun hvala umhverfismál eða efnahagsmál? Umhverfis- og samgöngunefnd er eina rétta nefndin fyrir þetta mál.

Ég ætla að byrja á að fagna því að svo virðist sem hv. þingmenn meiri hlutans og aðrir líti þetta mál alvarlegum augum. Ég held að ég hafi ekki séð þetta frá því að ég byrjaði á þingi,

hlakka til að heyra rökin fyrir því að málið fari í atvinnuveganefnd. Ef það snýst bara um atvinnufrelsi þá held ég að við getum bara farið að vísa öllum málum sem við ræðum hér meira og minna til atvinnuveganefndar.

í. Að mati þeirrar sem hér stendur þyrftu rökin að vera töluvert meira afgerandi en þau eru þegar við lítum á þetta ákvæði þingskapalaga vegna þess að þar er einfaldlega verið að tala um verksvið hverrar nefndar fyrir sig.

og nýtingu auðlinda á grundvelli rannsókna og ráðgjafar. Við erum hins vegar að leggja til að hætta að nýta hvali sem auðlind. Síðan er það umhverfis- og samgöngunefnd þar er talað um umhverfismál — hvalir eru umhverfismál — ráðgjöf, verndun og sjálfbærni á sviði auðlindamála almennt, eitthvað sem við erum hér að vísa í að eigi auðvitað við.

Þetta ætti ekki að valda miklum ágreiningi en við erum stödd hér í þessari atkvæðagreiðslu um þetta og það er einmitt ágreiningur um þetta. Þá er líka hægt að spyrja á móti: Hvað er það sem hv. þingmaður hefur á móti því að málið gangi til atvinnuveganefndar? Getur það verið að í frumvarpinu sé ekkert fjallað um hin efnahagslegu áhrif sem frumvarpið, ef það verður að lögum, hefur á fjölda fólks sem myndi missa lífsviðurværi sitt, ekkert fjallað um að hér er um að ræða mjög bersýnilegt brot á stjórnarskrá, á atvinnufrelsisákvæði stjórnarskrárinnar? Þetta eru allt atriði, frú forseti, sem eiga heima í atvinnuveganefnd.

Hvort tveggja á alveg rétt á sér sem ákveðin staðhæfing. En hvort er réttara er eitthvað sem við erum að greiða atkvæði um. Frumvarpið er lagt upp með þeim formerkjum að snúast um dýravernd. Það er ýmislegt annað sem er nú þegar bannað með lögum, það má ekki skjóta álftir t.d. eða fálka, eins og var nefnt hérna áðan.

Þingmanninum var bent á að lesa bara ákvæðið til enda og þá myndi þetta nú allt opinberast. En mig langar að spyrja forseta í ljósi orða hv. þingmanns — við sáum það í sumar að Teitur Björn Einarsson lætur tilfinningarnar hlaupa með sig í gönur í þessu máli, hann gekk ansi langt í að gagnrýna ráðherra í ríkisstjórn sinni þegar hvalveiðar bar á góma í sumar hefði forseti ekki mátt ávíta hv. þingmann fyrir að saka þau okkar sem stöndum að þessu máli um að ganga bersýnilega gegn stjórnarskrá? Það eru ekki mörg skýr ákvæði í þingsköpum en ég held að þetta sé eitt af þeim sem gefi tilefni til ávítna.

Virðulegur forseti. Jú, lögum er einmitt hægt að breyta. Með þessu frumvarpi stendur til að viðurkenna að það að vernda hvali er umhverfismál, mjög mikilvægt sjálfbærni- og umhverfismál. Þar af leiðandi á þetta heima í umhverfis- og samgöngunefnd. Það er bara augljóst, virðulegi forseti. Það er ekki skýrt af þingskapalögum að eitthvað annað eigi við heldur en nákvæmlega það markmið sem við viljum ná með þessu frumvarpi

það má breyta atvinnugreinum með löggjöf, það má breyta heimildum fólks til að stunda ákveðna atvinnu með löggjöf. Það er nú það eina sem við erum að leggja til hér. En það er á forsendum umhverfisverndar og þar af leiðandi á þetta heima í nefndinni sem fer með umhverfismál.

forseti, Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um Mannréttindastofnun Íslands. Í frumvarpinu er lagt til að Mannréttindastofnun Íslands verði komið á fót til að fara með verkefni sjálfstæðrar innlendrar mannréttindastofnunar, líkt og kveðið er á um í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar. Lengi hefur verið rætt um mikilvægi þess að stofna sjálfstæða og óháða mannréttindastofnun hér á landi. Í skýrslu sem Ólöf Nordal, þáverandi innanríkisráðherra, lagði fyrir Alþingi árið 2016 kemur m.a. fram að stefnt skuli að því að koma mannréttindastofnun á fót á fót sem fyrst og tekið fram að hún skyldi heyra undir Alþingi. Þannig væri styrkum stoðum skotið undir aðkomu þingsins að eftirliti með mannréttindamálum.

Árið 2018 hófst að nýju vinna við undirbúning að mannréttindastofnun í dómsmálaráðuneytinu og í mars 2019 voru birt áform um slíka stofnun á samráðsgátt stjórnvalda. Ísland hefur ítrekað fengið ábendingar og athugasemdir frá bæði innlendum samtökum og alþjóðlegum eftirlitsaðilum um að koma slíkri stofnun á fót. Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks leggur þá skyldu á íslenska ríkið að til staðar sé sjálfstæð mannréttindastofnun sem hafi eftirlit með samningnum tilvist slíkrar stofnunar því forsenda þess að hægt sé að lögfesta samninginn hér á landi. Alþingi Íslendinga hefur áður samþykkt þá stefnu að lögfesta skuli samninginn og því tel ég blasa við að þetta sé ákveðin forsenda fyrir því að unnt verði að ljúka lögfestingunni sem kæmi þá í beinu framhaldi ef Alþingi afgreiðir þetta mál. Mannréttindastofnanir eru þegar starfandi á öllum hinum Norðurlöndunum og í flestum öðrum Evrópuríkjum og gegna lykilhlutverki við að tryggja virka og öfluga vernd mannréttinda. Því má segja að frumvarpið sé því veigamikið skref í þá átt að styrkja stöðu mannréttinda á Íslandi og gerir okkur betur kleift að mæta þeim áskorunum sem blasa við í mannréttindamálum.

en þau byggðu að nokkru leyti á lögum um sjálfstæða mannréttindastofnun í Noregi. Þá hafa á undanförnum árum og við samningu þessa frumvarps verið ýmsar leiðir skoðaðar til að koma á fót mannréttindastofnun sem uppfyllir Parísarviðmiðin en niðurstaðan hefur verið sú að engin stofnun sem er fyrir hér á landi uppfylli þau viðmið eða henti að öðru leyti til að taka að sér það hlutverk sem mannréttindastofnun er ætlað. Er því talið að besti kosturinn sé að koma á fót nýrri stofnun líkt og lagt er til í frumvarpi þessu. Þar fórum við að sjálfsögðu bara yfir sviðið og til að mynda var Jafnréttisstofa nefnd í því samhengi en hennar hlutverk er töluvert meira á sviði framkvæmdarvaldsins en að hafa eftirlit eins og ætlunin er með þessari stofnun. Alþjóðlegar eftirlitsstofnanir hafa bent á að sú stofnun sem einna helst tengist þessu hlutverki í dag, sem er Mannréttindaskrifstofa Íslands, geti ekki uppfyllt Parísarviðmiðin þar sem þeirri skrifstofu er ekki komið á fót með lögum auk þess sem skrifstofan sjálf hefur margoft bent á að starf hennar komi ekki í stað sjálfstæðrar mannréttindastofnunar. Mannréttindaskrifstofa Íslands hefur á undanförnum árum notið rekstrarstyrkja frá stjórnvöldum til að halda úti starfsemi en í þessu frumvarpi er gert ráð fyrir að þeir fjármunir renni til nýrrar stofnunar. Þegar farið var yfir valkosti varðandi form á nýrri mannréttindastofnun var miðað við að velja það rekstrarform sem líklegast væri til að tryggja að Ísland hlyti svokallaða A-vottun og uppfyllti fyrrgreind Parísarviðmið. Við skoðun á því hvort stofnunin gæti þá heyrt undir framkvæmdavaldið varð niðurstaðan sú að það var ekki talið koma til álita, enda myndi slík stofnun að öllum líkindum ekki uppfylla Parísarviðmiðin og þar með ekki hljóta A-vottun. Jafnvel í þeim tilvikum sem sjálfstæði stofnana sem heyra undir framkvæmdarvaldið er tryggt í lögum heyra þær stjórnarfarslega undir ákveðið ráðuneyti, sem felur til að mynda í sér að ráðherra hefur ákveðnu hlutverki að gegna þegar kemur að eftirliti og fjárveitingu til stofnunarinnar. Er því erfitt að tryggja fyllilega fjárhagslegt sjálfstæði slíkra stofnana.

en niðurstaðan varð sú, að þar sem slíkar stofnanir teljast almennt einkaaðilar en ekki opinberir aðilar væri ekki heppilegt að fela sjálfseignarstofnun hlutverk mannréttindastofnunar auk þess sem lagarammi um slíkar stofnanir er ekki nægjanlega burðugur hér á landi til þess að það rekstrarform blasi við sem heppilegasta formið. formið. Eftir mat á þessum valkostum er lagt til að til þess að tryggja fjárhagslegt og stofnanabundið sjálfstæði Mannréttindastofnunar Íslands og þar með tryggja að við komum á fót stofnun sem uppfyllir þau alþjóðlegu viðmið sem við köllum Parísarviðmið og geti hlotið A-vottun, er lagt til að stofnunin heyri undir Alþingi. Ég vil þó segja það hér, þó að ég hafi haft gott samráð við forseta þingsins um þessa tillögu, þá er það að sjálfsögðu þingsins að taka endanlega ákvörðun í þessu máli því að það er þingið sem ákveður það

Til að undirbúa frumvarpið var unnin grænbók um mannréttindi, með yfirliti og kortlagningu á stöðu mannréttindamála á Íslandi. Við þá vinnu var haft víðtæk samráð við almenning, stofnanir, félagasamtök og aðra hagsmunaaðila. Meðal annars stóð ég fyrir opnum samráðsfundum síðasta haust í öllum landshlutum til þess að ræða stöðu mannréttindamála.

Í samráðinu í tengslum við grænbókina lögðu félagasamtök og aðrir hagsmunaaðilar ríka áhersla á mikilvægi þess að koma sem fyrst á fót sjálfstæðri innlendri mannréttindastofnun. Við létum framkvæma könnun meðal almennings um stöðu mannréttinda og þar kom einnig fram að einungis 30% svarenda töldu mannréttindaeftirliti nægilega vel sinnt á Íslandi.

Í samræmi við þetta var það ein af niðurstöðum grænbókar að stofnun mannréttindastofnunar væri eitt af lykilviðfangsefnum á sviði mannréttinda á næstu árum og meðal þeirra aðgerða sem myndu skila hvað mestum ávinningi við að raungera þá framtíðarsýn að koma Íslandi í fremstu röð þegar kemur að því að tryggja öllum íbúum grundvallarmannréttindi.

Viðmiðin eru safn meginreglna sem sjálfstæðar innlendar mannréttindastofnanir þurfa að uppfylla. Þau fela m.a. í sér að kveða þarf á um hlutverk stofnunarinnar í lögum, sem útskýrir það af hverju við teljum mikilvægt

Sjálfstæðar mannréttindastofnanir eru vottaðir af alþjóðlegum samtökum mannréttindastofnana sem fylgjast náið með starfsemi slíkra stofnana um heiminn en þær eru misjafnar að stærð og umfangi. Eins og ég hef áður greint frá þá finnst mér mikilvægt að íslenska stofnunin uppfylli þessi viðmið, ekki síst til þess að lögfesta samning Sameinuðu um réttindi fatlaðs fólks og komast frá upphafi í hóp þeirra landa sem fá svokallaða A-vottun, sem felur í sér að stofnunin uppfyllir Parísarviðmiðin að öllu leyti. Stofnun mun hafa sambærilega stöðu og umboðsmaður Alþingis og ríkisendurskoðandi og er það sama fyrirkomulag og er í Noregi en norska mannréttindastofnunin heyrir undir norska Stórþingið. Það fyrirkomulag að stofnunin heyri undir Alþingi er talið best til þess að tryggja að stofnunin sé óháð handhöfum framkvæmdarvalds, bæði stofnanalega og fjárhagslega, sem er brýnt í ljósi þess mikilvæga eftirlits sem stofnuninni er ætlað að sinna. Slíkt fyrirkomulag er einnig talið styrkja Alþingi í því hlutverki sínu að hafa eftirlit með því að lög séu í samræmi við alþjóðlegar skuldbindingar á sviði mannréttinda en þó að hún heyri undir Alþingi er skýrt tekið fram í frumvarpinu að hún skuli vera sjálfstæð í störfum sínum og óháð fyrirmælum frá öðrum, þar á meðal þinginu. Benda má á það að Evrópunet mannréttindastofnana fagnaði því sérstaklega í umsögn sinni um frumvarpsdrögin sem birt voru í samráðsgátt stjórnvalda að stofnunin ætti að heyra undir Alþingi enda tryggi slíkt fyrirkomulag að stofnunin

„Í samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fólks með fötlun var í fyrsta skipti gerð sú krafa að sjálfstæð mannréttindastofnun sé til staðar til að sinna eftirliti og er því ekki unnt að ljúka við fullgildingu samningsins fyrr en slík stofnun hefur verið sett á laggirnar. Má telja næsta víst að í þeim samningum sem gerðir verða framvegis verði sambærileg krafa, þ.e. að slíkar innlendar stofnanir sinni eftirliti með framkvæmd mannréttindamála innan lands. Er það jafnframt í samræmi við þá áherslu sem undanfarið hefur verið lögð á að frumskylda til verndar mannréttindum hvíli á ríkjunum sjálfum og að eftirlit á alþjóðavettvangi skuli vera þeirri vernd til viðbótar. Á vettvangi Mannréttindadómstóls Evrópu og Evrópuráðsins hefur þetta verið skilgreint sem nálægðarreglan. Æskilegast væri að innlendri mannréttindastofnun yrði komið á fót sem fyrst og að hún heyrði undir þingið líkt og umboðsmaður Alþingis og Ríkisendurskoðun. Með slíkri stofnun væri jafnframt skotið styrkum stoðum undir aðkomu þingsins að eftirliti með mannréttindamálum. Má þess og geta að Norðmenn samþykktu nýlega löggjöf um slíka stofnun.“ Þetta er sem sagt úr skýrslunni 2016 og í raun og veru ástandið óbreytt nema að lagst hefur verið í töluvert mikið samtal og samráð við samfélagið sem hefur verið raun skilað sömu niðurstöðu og finna mátti í skýrslunni 2016. Í Parísarviðmiðunum er lögð áhersla á dreifingu valds og að ólíkir aðilar komi að ákvarðanatöku. Í samræmi við það er lagt til í frumvarpinu að Alþingi kjósi stjórn stofnunarinnar sem mun bera ábyrgð á rekstri hennar og móta áherslur í starfi. Stjórn mun hafa það hlutverk að skipa framkvæmdastjóra sem bera mun ábyrgð á daglegum rekstri stofnunarinnar. Sjálfstæðar innlendar mannréttindastofnanir hafa mikilvægu eftirlits- og fræðsluhlutverki að gegna. Þeim er ætlað að vera tengiliður eða brú á milli stjórnvalda annars vegar og félagasamtaka og almennings hins vegar. Því skiptir aðkoma mismunandi hagsmunaaðila starf stofnunarinnar miklu máli.

Í frumvarpinu eru Mannréttindastofnun Íslands falin víðtæk verkefni sem miða að því að efla og vernda mannréttindi á Íslandi og hún mun því gegna lykilhlutverki við að stuðla að því að mannréttindi séu virt á öllum sviðum samfélagsins. Meginhlutverk stofnunarinnar verða mannréttindaeftirlit, ráðgjöf, rannsóknir, fræðsla og aðstoð og leiðbeiningar til almennings. Frumvarpið gerir ráð fyrir því að réttindagæslumenn fatlaðs fólks heyri undir stofnunina en réttindagæslumenn fatlaðs fólks starfa nú innan félags- og vinnumarkaðsráðuneytisins en telja má að það fyrirkomulag tryggi ekki nægilega vel sjálfstæði þeirra þar sem hlutverk þeirra má ekki takmarkast af því að þeir starfi fyrir ráðuneytið eða undirstofnanir þess. Hefur því allt frá því að fyrst var farið að ræða áform um mannréttindastofnun verið gert ráð fyrir að réttindagæslumenn myndu flytjast til stofnunarinnar, líkt og lagt er til í frumvarpinu.

Þá skal stofnunin fjalla um ástand mannréttindamála í landinu, vekja athygli á hugsanlegum mannréttindabrotum og eftir atvikum koma með tillögur að úrbótum. Stofnuninni er einnig ætlað að stuðla að rannsóknum á sviði mannréttinda og tryggja þannig að á hverjum tíma séu til staðar upplýsingar um stöðuna sem hægt er að byggja á við stefnumótun og setningu laga. Hún hefur jafnframt það hlutverk að sinna fræðslu og hvetja til opinberrar umræðu um mannréttindi. Stofnunin mun hins vegar ekki hafa úrskurðarvald eða taka til meðferðar kvartanir frá einstaklingum. Hún mun gegna hlutverki við að veita einstaklingum ráðgjöf og leiðbeiningar um mannréttindi og veita þeim leiðsögn og ábendingar geta auðvitað leitt til þess að stofnunin taki mál til skoðunar að eigin frumkvæði. frumkvæði. Herra forseti. Efling mannréttinda hefur verið skýr stefna ríkisstjórnarinnar frá því að hún tók við, líkt og sjá má í báðum þeim stjórnarsáttmálum sem hún hefur gert með sér, auk þess að vera sérstakt áhersluefni mitt í forsætisráðuneytinu en málaflokkur mannréttinda var fluttur þangað árið 2021. Það hefur mikið áunnist á tæpum sex árum. Ég gæti talið upp ýmis frumvörp sem hafa stuðlað að því að tryggja betur vernd mannréttinda en það að færa mannréttindamálin frá dómsmálaráðuneyti yfir til forsætisráðuneytis, líkt og jafnréttismál áður, er ætlað að stuðla að því að mannréttindi verði miðlæg í stefnumótun og stjórnsýslu. Þá er ekki síður mikilvægt verkefni, sem ég vonast til að við munum fást við að ræða þennan veturinn, að ræða mögulegar breytingar á mannréttindakafla stjórnarskrárinnar en greinargerðum sérfræðinga um þann kafla auk annarra sem ég óskaði eftir hefur verið skilað og þær birtar. Ég tel að þessi stofnun muni skipta miklu máli til að tryggja virkt og öflugt eftirlit með vernd mannréttinda og líkt og ég kom að í upphafi er slík stofnun forsenda þess að við getum lokið við það sem þingið hefur áður ályktað að við skulum gera sem er að lögfesta samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Hún getur því orðið mikilvægt skref á vegferð okkar til að tryggja að mannréttindaumhverfi verði eins og best verður á kosið hér á landi. Ég ætla ekki að hafa þetta mikið lengra, herra forseti. Ég hef gert grein fyrir meginatriðum frumvarpsins og hef fengið þá ábendingu að lagt sé til að þetta frumvarp gangi til hv. stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar vegna þess að stofnunin heyri undir þingið og því sé eðlilegt að frumvarpið heyri þar undir.

að gert sé ráð fyrir að hægt verði að millifæra fjárheimildir á milli málefnasviða að fjárhæð 180 milljónir og vísað er í kafla 2.2. En það eru ekki nema 39 milljónir sem koma úr samningnum við Mannréttindaskrifstofu Íslands og 141 milljón þar eftir árlega miðað við þessar áætlanir.

sem þarf nýjar inn til að tryggja fullnægjandi rekstur stofnunarinnar að okkar mati.

eru nú ábyggilega meginþorri þeirrar fjármögnunar sem starfsemin hefur. Má reikna með því að Mannréttindaskrifstofa Íslands og verkefni hennar leggist af við þessar breytingar? Hefur það verið skoðað eða er ætlunin að fjármagna þá starfsemi með öðrum hætti úr opinberum sjóðum? Og ef ráðherra vinnst tími til væri kannski áhugavert að heyra með hvaða hætti greining fór fram á því hvort þessum verkefnum hefði mögulega getað verið komið fyrir annars staðar í stað þess að búa til nýja ríkisstofnun með þessu frumvarpi.

Í raun held ég að mér sé óhætt að segja að Mannréttindaskrifstofa Íslands hefur lýst yfir stuðningi við þetta frumvarp, enda er það svo að ný stofnun uppfyllir þær skuldbindingar sem við viljum uppfylla til að geta lögfest sáttmálann og tryggt virkara mannréttindaeftirlit, þó að Mannréttindaskrifstofa Íslands hafi að sjálfsögðu staðið sig vel í þeirri stöðu sem hún hefur haft sem sjálfseignarstofnun, ekki stofnun með lögum. Ný opinber stofnun — vissulega er það svo að ríkisstjórnin hefur sett það á dagskrá að einfalda kerfið þar sem mögulegt er. En það er ekki einhver hugmyndafræðileg afstaða hjá mér að nýjar stofnanir séu endilega til óþurftar. Hér er um að ræða mjög skýrt verkefni. Við fórum að sjálfsögðu yfir það, eins og ég nefndi í ræðu minni, hvort mögulega gæti þetta verkefni átt heima einhvers staðar annars staðar en

varðandi þetta frumvarp. Í fyrsta lagi langaði mig að spyrja: Hvernig stendur á því að fulltrúar eins og Geðhjálp séu ekki hluti af þeim hagsmunaaðilum sem eiga að hafa sæti í ráðgjafarnefndinni sem tilgreind er í 6. gr.? Ég nefni þetta sérstaklega vegna þess að fólk með geðsjúkdóma hefur í raun sætt töluvert miklum brotum á mannréttindum í gegnum tíðina hérna á Íslandi. Það er enn þá þannig að það er ekki heimild í lögum fyrir mörgum af þeim þvingunaraðgerðum sem þessi hópur er beittur inni á geðheilbrigðisstofnunum á Íslandi.

Það er alltaf álitamál hvaða félagasamtök eigi að eiga fasta fulltrúa inni í ráðgjafarnefndinni þannig að það má segja að það sé kannski engin ein kórrétt lending í því. Ég hvet

Hvað varðar stöðu persónulegra talsmanna þá stendur yfir kortlagning á henni í samráði við viðeigandi fagráðuneyti þannig að þau mál eru til skoðunar.

vegna þess að til þess að við getum fullgilt samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks þá þarf að vera jafnt aðgengi að persónulegum talsmönnum. Ef þeir fá ekki greitt fyrir vinnu sína er ekki jafnt aðgengi að þeim vegna þess að það geta ekki allir reitt sig á fjölskyldu eða aðstandendur eða eitthvað slíkt til að sinna þessu mikilvæga hlutverki sem felur í sér að fólk með skerta getu til að taka ákvarðanir geti fengið aðstoð við ákvarðanatöku í staðinn fyrir að harðasta leiðin sé farin sem er að taka af því réttinn til ákvarðanatöku. Annað mikilvægt mál þessu tengt er talsmenn eða stuðningur við fólk sem hefur verið vistað á geðdeild. Það er líka hópur sem ég tel að væri rétt að nyti meira sjálfstæðis heldur en hann gerir, fólk sem veitir lögfræðilega ráðgjöf gagnvart þeim sem hafa verið sviptir frelsi inn á geðdeild. Ég vil spyrja hæstv. forsætisráðherra hvað henni finnist um þá hugmynd að slíkir talsmenn, rétt eins og réttindagæslumenn fatlaðs fólks,

Herra forseti. Kannski bara til að dýpka aðeins það sem ég sagði í fyrra svari varðandi persónulega talsmenn, ég held að það sé bara mjög sjálfsagt að nefndin fari yfir það og þessi kortlagning stendur yfir á þeirra stöðu með fulltrúum félagsmálaráðuneytis og dómsmálaráðuneytis, sem þessi mál heyra undir. Það hefur verið okkar skilningur að það sé forsenda að persónulegir talsmenn séu til staðar en hvað varðar greiðsluna þá eru kannski einhver álitamál uppi um það hvort það sé forsenda þess að unnt sé að lögfesta sáttmálann. En ég held að það sé ráðlegt að þetta verði tekið til skoðunar

Það er hægt að líta til allra landa heims og finna endalaus dæmi um stofnanir sem við gætum komið á fót hér en við erum auðvitað litla Ísland. Stjórnsýslan okkar er smærri í sniðum eins og hæstv. ráðherra þekkir mjög vel. Ráðherrarnir okkar bera til að mynda marga hatta

en ég get ekki verið sammála því að allar nýjar stofnanir sem stofnaðar hafa verið á Íslandi frá upphafi vega séu til óþurftar. Það er ekki söguskoðun sem ég held að gangi upp. Ég get bara nefnt nokkrar þær stofnanir sem ég hef unnið með náið og ég held að þessi söguskoðun standist ekki. Ég hef nú sjálf sameinað nokkrar stofnanir, bæði sem mennta- og menningarmálaráðherra hér fyrr á öldum og síðan sem forsætisráðherra, þar sem ég sameinaði Seðlabankann og Fjármálaeftirlitið og tel að það hafi verið mjög skynsamlegt. En við verðum bara

Við erum samt hluti af einhverju alþjóðasamfélagi, erum aðilar að alþjóðasamningum og hvort sem okkur líkar betur eða verr hafa þeir orðið til framfara fyrir íslenskt samfélag. Ég held að sáttmálinn um réttindi fatlaðs fólks eigi tvímælalaust eftir að verða þessu samfélagi til framfara,

hlutverk er auðvitað fyrst og fremst annars vegar að tryggja réttindi fatlaðs fólks, þeir hafa í raun og veru eftirlit með því að réttindi þeirra séu uppfyllt og að veita þeim leiðsögn um sín réttindi.

Það er það sem við erum að gera. Við erum ekki að stofna nýja stofnun frá grunni og ég tel að það komi vel til greina að færa fleiri verkefni sem nú er sinnt af öðrum stofnunum eða ráðuneytum yfir til þessarar nýju stofnunar. Alþingi gæti við þinglega meðferð þessa máls lagt þá skyldu á herðar okkar að skoða, í einhvers konar bráðabirgðaákvæði, hvort mögulega mætti færa fleiri verkefni til þessarar stofnunar. Þetta er það sem við leggjum upp með en ég held að þetta tryggi alveg

fyrst og fremst. Árið 2019 voru lögð fram áform um þetta mál og var þá metið að það myndi kosta 60 milljónir í heildina.

Herra forseti. Ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Ég fór sjálf ítarlega yfir það í minni framsögu að það væri heilmikill aðdragandi að þessu máli og ekki aðeins frá 2019 heldur frá 2016 þegar fyrstu áform voru kynnt. Þessi málaflokkur fluttist yfir til forsætisráðuneytisins 2021 og ástæða þess að ég kem með þetta frumvarp nú í septembermánuði 2023 er að ég taldi rétt að við færum í ákveðna heildarkortlagningu á stöðu mannréttindamála á Íslandi áður en slíkt frumvarp kæmi fram. Við nýttum tímann 2022–2023, þann vetur, til þess að ráðast í grænbókarvinnu um stöðu mannréttinda sem ég held að sé gríðarlega mikilvæg undirstaða fyrir þessa vinnu því að þó að margt hafi verið unnið

við hvort við megum eiga von á því að þetta mál fari í tætarann í vor eins og önnur ágreiningsmál og kannski öll helstu prinsippmál Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs.

Þetta frumvarp er komið fram. Það er hluti af stjórnarsáttmála og ég hef því ekki trú á neinu öðru en að allir stjórnarflokkarnir standi á bak við frumvarpið. Þingflokkur Sjálfstæðisflokksins setti fyrirvara við frumvarpið og ég vænti þess að þau geti bara gert grein fyrir þeim sjálf. Þegar ég opna á þetta vil ég bara segja að ég hafði samráð við forseta þingsins. Ég sendi frumvarpið til forsætisnefndar Alþingis og bauð upp á samtal um það að forsætisnefnd flytti málið ef vilji væri fyrir því. Það var ekki svo og því flyt ég hér málið. En að sjálfsögðu vil ég bara ítreka það, og er bara mikill talsmaður þingsins í þessu máli, því að ég er hér að leggja til að þessi stofnun heyri undir þingið, en það sem ég er einfaldlega að segja, og það er mín einlæga sannfæring — auðvitað á þingið lokaorðið um það — er að þessi stofnun eigi að heyra undir þingið og ég held að það sé langbest.

Mannréttindi eru varin hjá dómstólum. Það er þar sem verndin fer fram. Ef verið er að brjóta mannréttindi þá sækir fólk rétt sinn til dómstóla.

eða neitt slíkt sem það á að taka á. Það á að vera með skýrslugerð til alþjóðlegra eftirlitsaðila, hvetja og stuðla að og taka þátt í rannsóknum, fræðslu og opinberri umræðu um mannréttindi. Opinber umræða um mannréttindi er viðkvæm umræða.

Það er mikilvægt hérna að hlutverkið verði enn þá betur skilgreint og upplýsingagjöf og eftirlit verði líka skilgreint betur

þeim fyrirvörum sem þingflokkur Sjálfstæðisflokksins gerði við þetta frumvarp og hafa nú komið fram hér að einhverju leyti í umræðum. Það er annars vegar ekki að þessari stofnun sé komið á fót heldur fremur hvar hún skuli vera staðsett í stjórnkerfinu. Við teljum að það séu a.m.k. ekki nægjanlega sterk rök enn sem komið er, hvað sem gerist í meðförum þingsins, fyrir því að þessi nýja mannréttindastofnun skuli heyra undir Alþingi.

Sérstök rök eru þau að þar með sé verið að tryggja sjálfstæði stofnunarinnar. Menn eru komnir á hættulega braut ef þeir færa rök fyrir sjálfstæði stofnunar með þessum hætti vegna þess að þá er í rauninni verið að gefa til kynna eða gefa í

okkar sem heyra ekki undir þingið, njóti ekki fulls sjálfstæðis. Þar vil ég nefna t.d. Seðlabanka Íslands. Við vitum að sjálfstæði Seðlabanka Íslands er tryggt með lögum. Með sama hætti væri hægt að gera það með þessa mannréttindastofnun þannig að ef rökin fyrir að tryggja sjálfstæði nýrrar stofnunar eru þau að þá skuli stofnunin heyra undir Alþingi, þá hafna ég þeim. Það verða að vera önnur rök og ég tel að eðli máls samkvæmt sé betra að stofnunin heyri undir framkvæmdarvaldið.

frekar. Ég bara ítreka þetta: Sjálfstæði þessarar nýju stofnunar verður ekkert meira tryggt með því að hafa hana undir hatti Alþingis. Ég vara við að menn beiti slíkum röksemdum vegna þess að þá er verið að gefa annað í skyn gagnvart öðrum mikilvægum stofnunum sem eru vissulega sjálfstæðar að lögum og eiga að vera sjálfstæðar

Ég hygg að allir hér í þessum sal séu tilbúnir til að leggja á sig töluverða vinnu við að tryggja það að hér séu mannréttindi almennt tryggð fyrir alla

vegna þess að þar með erum við hugsanlega að búa til kerfi þar sem þeim sem lakast standa efnahagslega eða

hver skoðun hv. þingmanns er á því að hér sé verið að stofna nýja stofnun. Nú veit ég að hans pólitíska sýn er sú að við eigum ekki að hafa ríkisvaldið úti um allt og fjölgun stofnana er ekki á stefnuskrá flokks hans.

Herra forseti. Það er nú einu sinni þannig að menn geta haft athugasemdir við stjórnarfrumvarp og talið að það eigi í þinglegri meðferð að taka breytingum.

í skemmtilegustu og bestu nefnd sem til er á þinginu, sem er efnahags- og viðskiptanefnd. Þar vorum við að takast á við stjórnarfrumvörp og vorum að vinna að breytingum á þeim. Hluti af því

ákveðnar athugasemdir við þetta frumvarp sem ég fór yfir hér áðan og ég taldi mig gera það með sæmilegum hætti, en það er kannski ekki í fyrsta skipti sem ég tala ekki nægjanlega skýrt.

förum að kljást við þetta merkilega frumvarp vegna þess að það er mjög merkilegt og það er mikilvægt að við tökumst á við að afgreiða það með sómasamlegum hætti.

þannig að ég get ekki séð annað en að þingflokkur Sjálfstæðisflokksins og þingflokkar stjórnarflokkanna hafi fjallað um frumvarpið og tekið afstöðu til þess. En það er vissulega rétt að það má breyta því núna

Nú skulum við hafa þetta á hreinu. Ráðherra leggur fram í ríkisstjórn frumvarp. Ríkisstjórnin samþykkir það frumvarp, þ.e. samþykki fyrir sitt leyti að frumvarpið skuli lagt fram. Frumvarpið fer þá til þingflokka stjórnarflokkanna, þeir fjalla um það, rýna það og eftir atvikum gera þeir fyrirvara sem geta verið efnislegir. Ég gerði grein fyrir efnislegum fyrirvörum við þetta frumvarp en um leið taldi ég mig hafa verið alveg skýran í því að ég tel að þetta sé mikilvægt frumvarp og það sé mikilvægt að það fái efnislega umfjöllun í þinginu. Ég ætlast auðvitað til þess og þingflokkur Sjálfstæðisflokksins ætlast til þess að það sé a.m.k. fjallað um þá efnislegu fyrirvara sem við höfum gert við þetta frumvarp. Þannig vinna allir þrír ríkisstjórnarflokkarnir, hver með sínum hætti

Virðulegur forseti. Ég fagna því að hæstv. forsætisráðherra hafi nú mælt fyrir frumvarpi til laga um Mannréttindastofnun Íslands. Þetta er eitt af þeim málum sem ég hef hlakkað mjög til að kæmi til þingsins og ég tel afar mikilvægt tel afar mikilvægt að svona mannréttindastofnun verði komið á fót hér á Íslandi. Mig langar aðeins að segja, vegna þess að það var aðeins talað um í hvaða nefnd málið ætti að fara

Ég get bara lofað hv. þingmanni því að auðvitað fær þetta mál góða og ítarlega efnislega meðferð og umræðu í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd og þannig vinna auðvitað allar nefndir þingsins. Það hefur komið mér pínulítið á óvart og mér hefur fundist það merkilegt hvað sumir þingmenn í þessari umræðu virðast óttast mannréttindi á einhvern hátt og reynt að finna ýmsa snúninga á því að það sé einhvern veginn ekki gott að koma á fót mannréttindastofnun, það geti verið einhver vandkvæði á því. Auðvitað þarf að huga vel að umgjörð slíkrar stofnunar en mikilvægi hennar hefði ég haldið að ætti ekki að dyljast neinum. Hæstv. forsætisráðherra fór í sinni framsögu ágætlega yfir það hvernig

vera alveg gríðarlega stórt og mikið atriði. Svo er það nú bara þannig að því miður eiga mannréttindi undir högg að sækja víðs vegar um heiminn og því miður hérna á Íslandi líka þannig að almennt séð þá finnst mér tímasetningin á þessu máli vera mikilvæg vegna þess að við erum í samfélagslegri umræðu á heimsvísu þar sem mannréttindi eiga undir högg að sækja. Þá er frábært að Ísland ætli að taka það skref að koma á fót mannréttindastofnun. Eitt af hlutverkum Mannréttindastofnunar Íslands á að vera að vinna að því að opinberir aðilar og einkaaðilar virði mannréttindi á öllum sviðum samfélagsins og vera aðilum til ráðgjafar um eflingu og vernd mannréttinda. Mig langar að segja að þegar ég las í gegnum frumvarpið þá rifjaðist upp fyrir mér umræða sem við áttum hér í þessum þingsal fyrir þó nokkuð mörgum árum um um upplýsingar sem komu fram um ofbeldi sem fatlaðar konur voru beittar á ýmsum stofnunum í samfélaginu. Þá hefði nú aldeilis verið frábært ef það hefði verið til mannréttindastofnun sem hefði getað verið til aðstoðar og hefði verið hægt að leita til. Sem betur fer var unnið úr þeim málum og það voru skrifaðar skýrslur og vonandi gerðar breytingar þannig að svona kerfisbundið ofbeldi endurtaki sig ekki. En við vitum það að fólk sem er í viðkvæmri stöðu er alltaf útsett fyrir því að mannréttindi þeirra séu ekki virt. Og mér finnst mikilvægt að rifja upp svona mál þegar við erum að fjalla um frumvarp til laga um Mannréttindastofnun Íslands. Auðvitað skiptir umgjörðin máli, hvar stofnunin er innan stjórnkerfisins og ég er sammála hæstv. forsætisráðherra í því að ég tel fara best á því að hér sé um sjálfstæða stofnun að ræða. Mér finnast mannréttindi vera það stórt mál

Þannig að mér finnst mikilvægt að við týnum okkur ekki bara í umræðu um umgjörðina þó svo að hún skipti auðvitað máli. Ég hef alveg heyrt hvað hefur komið hér fram í þessari umræðu um að einhverjir þingmenn telji stofnunin frekar eiga heima undir framkvæmdarvaldinu. Gott og vel. Við köfum frekar ofan í rökin með og á móti í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd. En mér finnst líka mikilvægt að ræða inntakið, að ræða það af hverju það er mikilvægt að koma á fót mannréttindastofnun. Það er auðvitað vegna þess að við viljum að Ísland sé í fremstu röð þegar kemur að mannréttindum fólks. Ég er að hugsa um að hafa þessa ræðu ekki lengri en vil bara endurtaka það að

meðferðar og rýni, bæði efnislega og út frá því hvar stofnunin skuli vera staðsett, og skoðum auðvitað þær ábendingar sem hafa komið fram í þessari umræðu, eins og um það hvaða samtök það eru sem eiga að hafa fast sæti í nefndinni og einnig að fjalla um stöðu réttindagæslumanna og svo gríðarlega margt annað. Ég ætla bara að leyfa mér að binda vonir við það að við fáum málið hér aftur til 2. umræðu eftir ekkert svo langan tíma vegna þess að ég tel málið brýnt og ég tel að það væri Íslandi mikill sómi að því að þetta frumvarp yrði að

vondar eða óþarfar og ég tel að við séum hér að byggja umgjörð sem er gríðarlega mikilvæg. Ég held að það sé mjög mikilvægt að við verðum að vera sammála um eitt og það er að vera sammála um það að virða mannréttindi í þessu landi.

ný stofnun eins og hér kemur fram og birtist, sé mjög mikilvæg í þeirri vegferð okkar. Ég hlakka bara til að fá þetta mál til okkar í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd

á málið eins og það liggur fyrir en er alveg tilbúinn til þess að skoða góðar ábendingar eða athugasemdir sem geta gert málið enn betra en það er hér hjá okkur núna.

þessa nýju stofnun, Mannréttindastofnun Íslands, gætu verið einhvers staðar annars staðar í kerfinu og m.a. hefur verið nefnd hér Mannréttindaskrifstofa Íslands. það kemur líka ágætlega fram, herra forseti, í greinargerðinni að það er beinlínis þannig að Mannréttindaskrifstofan sjálf hefur lagt það

sem var fullgiltur hér árið 2016, hann kveður beinlínis á um það að til staðar þurfi að vera sjálfstæð innlend mannréttindastofnun sem hafi eftirlit með samningnum. Hér er verið að koma til móts við þetta og mér finnst það algert lykilatriði í umræðunni að við séum að styrkja þessa umgjörð alla í tengslum við mannréttindi. Annað sem ég tel að snerti þetta mál og finnst í raun og veru skipta alveg gríðarlega miklu máli

er á um að á landinu skulu starfa réttindagæslumenn fyrir fatlað fólk. Þeir skulu fylgjast með högum fatlaðs fólks á sínu svæði og vera því innan handar við hvers konar réttindagæslu. Fatlaður einstaklingur getur leitað til réttindagæslumanns með hvaðeina sem varðar réttindi hans, fjármuni og önnur persónuleg mál. Réttindagæslumaður skal veita honum stuðning og aðstoða hann við að leita réttar síns eftir því sem við á.

inn á þetta mikilvæga sjálfstæði sem réttindagæslumenn þurfa að hafa í sínum störfum til að tryggja þessum viðkvæma hópi þau sjálfsögðu og nauðsynlegu réttindi sem við viljum öll að hann hafi í okkar góða samfélagi.

að komast úr því og tryggja enn betur þetta mikilvæga sjálfstæði réttindagæslumanna og ég held að það sé gert með

að þessir mjög svo viðkvæmu hópar hafi skýran og beinan aðgang að þeirri þjónustu sem þeir þurfa á að halda, að hún sé óháð og öllum aðgengileg.

Ég nefni þetta vegna þess að þetta er ein af stærstu byltingunum sem samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks felur í sér í viðhorfi gagnvart fötluðu fólki. Kerfið sem við búum núna við á Íslandi er svokölluð staðgengilsákvarðanataka. Ef kerfið á Íslandi kemst að því að þú eigir erfitt með að taka ákvarðanir er þér skipaður einstaklingur sem tekur ákvarðanir í þinn stað. Þetta er svokölluð lögræðissvipting eða sjálfræðis- og Þessir einstaklingar taka ákvarðanir byggðar á því sem þeir telja einstaklingi, sem sviptur hefur verið löghæfi sínu, vera fyrir bestu. Þeir taka ekki ákvarðanir byggðar á því hvað þeir telja að þessi einstaklingur vilji gera

að það sé einhvers konar viðfang sem geti ekki tekið sjálfstæðar ákvarðanir og því þurfi bara að taka ákvarðanir fyrir það. Til þess eru lögráðamenn. Einkennandi fyrir þetta kerfi er að það er ekkert í lögræðislögunum eins og þau standa nú sem gera hinum lögræðissvipta einstaklingi kleift að biðja einu sinni um nýjan lögræðismann. Segjum að hann sé að standa sig ótrúlega illa. Þá er ekki eitt einasta lagalegt úrræði til þess að óska eftir nýjum lögráðamanni. Kannski er hann bara dónalegur við þig á hverjum degi en þú mátt ekki fá nýjan, það er alla vega ekkert úrræði sem leyfir það.

Þetta spilar inn í fullt af öðrum réttindum sem eru í samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks eins og réttinn til að búa þar sem þú vilt búa og vera ekki neyddur inn í ákveðið búsetuform og allt þetta. En það sem ég er að fókusera á akkúrat núna

og taka ákvarðanir, að lifa lífinu án aðgreiningar í samfélaginu þannig að þú fáir stuðning við ákvarðanatöku frekar en að ákvarðanir séu teknar fyrir þig og þú hafir ekki lengur rétt á að taka ákvarðanir.

þurfi að greiða fyrir þessa þjónustu. Við eigum ekki öll, og það er ekki endilega viðeigandi heldur, að mamma okkar, frændi eða einhver aðstandandi sinni þessari þjónustu einfaldlega í sjálfboðaliðastarfi. Þetta er mikilvægt starf og mikilvæg vinna

komist er að niðurstöðu um að viðkomandi einstaklingur þurfi á aðstoð við ákvarðanatöku að halda, eigi viðkomandi rétt á persónulegum talsmanni sem fái greitt fyrir vinnuna í samræmi við álagið sem henni fylgir.

þjáist af alvarlegum geðsjúkdómi eða líkur eru á að svo sé eða að ástandi hans er þannig háttað að því megi jafna við alvarlegan geðsjúkdóm, sem eru skilyrðin fyrir frelsissviptingu akkúrat núna.

væri mögulega góð viðbót við verkefni þessarar stofnunar. Ég fagna því að heyra forsætisráðherra segja að hún sé opin fyrir því að við felum þessari stofnun frekari verkefni en talin eru upp í frumvarpinu í sinni núverandi mynd. Ég mun skoða það mjög gaumgæfilega hvort

Ég er pínu hikandi við að hafa þetta svona afgerandi, sérstaklega í annarri umferð þar sem talað er um að a.m.k. tveir ef ekki þrír þurfi að halda stöðu sinni. Ég skil mjög vel rökin fyrir því að hafa samfellu í stjórninni, stofnanaminni og allt þetta, og það er vissulega

uppfylla lögin. Þá erum við í raun bara að búa til aðstæður þar sem við þurfum að brjóta lögin, breyta þeim eða hvað það nú er. Mér finnst það kannski bara óþarfi, þrátt fyrir að ég sé sammála markmiðinu.

sem eru í nokkrum landshlutum, úr ráðuneyti og yfir í þessa sjálfstæðu stofnun og þar með gefa þeim aukið sjálfstæði og getu til að vinna sína vinnu, sem er mjög mikilvæg réttindagæsla fyrir fatlað fólk. Það sem ég var að benda á í minni ræðu er að mér fyndist rétt

og fengju greitt fyrir sína vinnu, því að eins og staðan er núna er þetta í raun samningur um ákveðið sjálfboðaliðastarf fyrir fatlaðan einstakling. Það sem ég var að benda á er að ef þetta er sjálfboðaliðastarf þá er þetta ekki aðgengilegt öllum, vegna þess að það eru ekki allir sem hafa umkringt

Persónulegir talsmenn fatlaðs fólks eiga að aðstoða fólk við að ná fram sínum besta vilja. Þeir eiga að vera því til stuðnings í samfélaginu við að taka ákvarðanir, við að ákveða hvaða samninga það vill undirgangast, við að taka kannski flóknar og erfiðar ákvarðanir í lífinu sem getur verið erfitt að taka og sumir þurfa aðstoð við. Mér fyndist rétt að þetta hlutverk væri

þessu frumvarpi er bara verið að leggja til að Mannréttindastofnun Íslands starfi á vegum Alþingis. Það er ekki búið að ákveða að þetta verði stofnun Alþingis.

Þá er eðlilegt að allsherjar- og menntamálanefnd fjalli um málið. Það er hin rétta túlkun á lögunum og ég tel mjög mikilvægt að nefndin sem er vön að fjalla um þessi mál, mannréttindamál, fái þetta frumvarp til umfjöllunar.

hvernig þetta eigi að vera. Það liggur fyrir í frumvarpinu hver tillagan er. Tillagan er að búa til nýja stofnun Alþingis. Það er tillagan sem er til umræðu. Ef við síðan sem stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd segjum að okkur finnst ekki að þessi stofnun eigi að vera stofnun Alþingis heldur einhver annars konar stofnun, þá getum við tekið umræðuna út frá því. En frumvarpið eins og það liggur fyrir er tillaga um að sett verði á fót ný stofnun innan Alþingis og þá er auðvitað rétt að sú nefnd sem fer með

ríkisendurskoðandi heyrir undir þá nefnd, en mögulega, vegna efni mála þar sem ríkisendurskoðandi fæst við, ætti hann betur heima undir einhverri annarri nefnd. En vegna þess að ríkisendurskoðandi er stofnun Alþingis þá heyrir hann undir okkar nefnd, stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd.

en ekki fyrir þann tíma.

þetta frumvarp er mjög afgerandi og endurspeglar þá eindregnu afstöðu mína að þessi stofnun eigi að heyra undir þingið. Að sjálfsögðu er það svo þingsins að taka afstöðu til þess í lokin, eins og á við um öll frumvörp sem hér eru lögð fram, það er nú ekki flóknara en það. Ég áréttaði það sérstaklega í minni framsöguræðu vegna þess að ég er hér að leggja til að þetta heyri undir þingið. En ég er ekki þar með skoðanalaus um málið eins og mér finnst einhverjir hv. þingmenn hafa gefið til kynna. Ég færði fyrir því mjög ítarleg rök af hverju mér finnst þetta vera rétt niðurstaða og það varðar sjálfstæði og óhæði stofnunarinnar. Hér hafa verið nefndar stofnanir sem vissulega eru skilgreindar sem sjálfstæðar stofnanir í lögum. Þær eru til að mynda sumar hverjar líka með sjálfstæða tekjustofna í lögum. Það er ekki raunin hér heldur er þetta stofnun sem myndi fá fjárveitingar frá Alþingi og vera með stjórn kjörna af Alþingi. Það undirstrikar auðvitað sjálfstæði hennar. Ástæða þess að ég legg til að þetta mál gangi til stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar er að það er tillaga forseta Alþingis, sem hefur verið í miklu samráði um þetta mál. Ég styð forseta Alþingis í þeirri tillögu og finnst hann hafa fært fyrir því góð rök, sem eru þau að þetta mál snýst auðvitað um nýja stofnun

Hér hefur verið rætt aðeins um skipan ráðgjafarnefndar og ég vil bara ítreka það að þegar kveðið er á um tiltekna aðila sem fast sæti eiga í þeirri ráðgjafarnefnd þá var reynt að endurspegla ákveðna breidd. Það eru alveg gild sjónarmið sem hér hafa komið fram um önnur félög en hér eru auðvitað bæði Öryrkjabandalag Íslands og Landssamtökin Þroskahjálp. Ég vil minna á að það er lagt til að fjórir einstaklingar svo kjörnir svo sérstaklega, en ekki er kveðið á það um í lögum. En það er að sjálfsögðu eitthvað sem þingið tekur til skoðunar í sinni meðferð. Ég vil líka fara aðeins yfir stjórnina og þær athugasemdir sem þar komu fram. Ég tel í sjálfu sér ekkert mæla gegn því að það verði skrifað inn í frumvarpið eitthvert orðalag sem kveður á um að skipanin sé að jafnaði með tilteknum hætti því að hugsunin er alveg skýr; það er verið að reyna að tryggja ákveðna samfellu, en það þarf ekki að vera eitthvert bókstafstrúarlögmál inni í þessu. Ég vil nefna líka Mannréttindaskrifstofu Íslands og það er mikilvægt að það sé ítrekað hér, af því að það hefur einhvers misskilnings gætt í því, að Mannréttindaskrifstofan hefur haft ákveðið hlutverk og hún hefur notið styrks frá stjórnvöldum. En það er algerlega skýrt að sá styrkur mun nú renna inn í nýja stofnun þannig að heildarfjárframlög frá ríkinu til Mannréttindaskrifstofu Íslands, sem voru 39 millj. árið 2022, renna inn í þessa nýju stofnun. Og ég vil bara minna á það að Mannréttindaskrifstofa Íslands hefur frá upphafi

þarna er ekki verið að bæta við framlög hins opinbera heldur er einfaldlega verið að leggja til að framlögin renni þá inn í þessa nýju stofnun.

Ég vil líka ítreka það sem ég sagði hér áðan: Það er ekkert sem útilokar að þingið feli okkur það að skoða fleiri verkefni sem gætu færst undir þessa nýju stofnun og gert hana þar með öflugri í því mikilvæga hlutverki sem hún hefur að gegna. Það mætti hugsa sér að gera það með bráðabirgðaákvæði. En það sem mér finnst mikilvægast er að þessari stofnun verði komið á fót, að hún standist þær skuldbindingar sem við höfum undirgengist, sem er að hafa eftirlit með öllum þeim mannréttindasáttmálum sem við erum aðilar að og er líka forsenda þess að lögfesta sáttmála Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Þetta er ekki eingöngu um það,

Ég ætla ekki að hafa þetta lengra og ítreka þá tillögu mína að þetta gangi til stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, sem er þá að höfðu samráði við forseta þingsins. Það kunna að vera einhverjar aðrar tillögur um það, en ég minni bara á að þetta mál er brýnt og það skiptir máli að þingið fái

flækist ekki fyrir því að þingið geti tekið til starfa við að vinna að þessu máli því að þetta er alveg gríðarlega mikilvægt mál og það er fjöldi manns úti í þessu samfélagi sem bíður eftir þessu máli. fram í.) Það er búið að bíða eftir lögfestingu sáttmála Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks og þetta er undirstaða og forsenda þess að hægt verði að ljúka því. Þannig að hvernig sem fer með einhverja nefndarvísun hér þá ætla ég bara að segja það að ég ber fullt traust til allra nefnda þingsins og ég styð

til samtals við þingið þegar málið fer þar á dagskrá. Það er í mínum huga stóra málið, að við getum farið að taka til verka í þessu máli sem fjöldi fólks bíður eftir.